mogli ste videti da su ove aktivnosti o kojima ste vi govorili već sadržane u jednoj od mera i apsolutno je nama ideja da ovakve aktivnosti podstičemo. To će biti inkorporirano kroz podzakonska akta i biće na raspolaganju poljoprivrednim gazdinstvima.

Zahvaljujem, poštovana predsednice.Svi govore o tome da treba dati prednost mladima, a niko ne govori o tome da treba dati mladim i obrazovanim, jer ovo je 21. vek, vek ekonomije i znanja. Siromaštvo je prvi pokazatelj nepoznavanja agrarne ekonomije. Dakle, mi imamo 5.513 visoko obrazovanih poljoprivrednih stručnjaka i veterinara koji su nezaposleni, a među njima 26 doktora nauka, 416 magistara, mastera i specijalista.Gospodine ministre, njihovo školovanje koštalo je preko 1,2 milijarde evra. To je umrtvljeni kapital ako se ne koristi. Na drugoj strani imamo 270 savetodavaca na 628.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Po tome smo zadnji u ovom delu Evrope i u Evropi uopšte. Svakom mladom agronomu i veterinaru kome pomognemo sa 28.500, koliko je ispalo da je za ovih 186 zaposlenih u „Mitrosu“, on će praktično biti besplatan savetodavac za ceo svoj komšiluk i imaće svoje gazdinstvo koje će praktično biti ogledno, dobro za sve susede. Zašto tako ne radimo?

u raspravi u načelu razgovarali smo o potrebi reforme savetodavne službe i potrebi ciljanih savetodavaca u zavisnosti od teritorije područja na kojima se obavlja određena poljoprivredna aktivnost. Mislim da pogotovo vi ne biste trebali na ovakav način da govorite, iz jednog prostog razloga što upoređujući zapošljavanje u kompanijama koje se bave prerađivačkom industrijom, naravno da zajedno sa Ministarstvom prosvete radimo na načinima kako da pokušamo što veći broj ovih lica da integrišemo u sistem kako kroz podršku srednjim poljoprivrednim školama, a isto tako i kroz savetodavnu službu.Mislim ove banalizacije ne vode ničemu. Nama treba prerada, nama trebaju stručnjaci. Treba nam i jedno i drugo. Nemojte upućivati jedne na druge, ukrštati. Prosto ne Prosto ne znam šta bih vam rekao na ovo, nisu samo oni koji su u preradi isključivo ta lica. Malopre sam govorio o tome, mislim da bi bilo dobro da se čujemo, gde su oni proizvođači koji su povezani sa prerađivačima, tih 780 u ovom trenutku, a ko zna koliko sa povećanjem proizvodnje? Evo, već od sledeće nedelje imamo novu smenu koja se uvodi u tom proizvodnom pogonu, gde će novih 60 ljudi dobiti posao. Nemojte tako, molim vas, bar vi nemojte

se daju subvencije koje postoje samo u EU i postoje u Srbiji, a ne postoje u Americi, ali postoji „farmer bild“ koji je jedna vrsta subvencija, ali nije ovakav tip subvencije? Mi imamo tri linije subvencija od strane EU. Čuli smo ovde nekoliko puta, gotovo 50% budžeta EU se vraća u podsticaje u poljoprivredu u tri linije, a to je: održiva poljoprivreda, ruralni razvoj i ekologija. Nama treba prva komponenta i druga komponenta. Englezi vuku treću komponentu. Najveći korisnik evropskih fondova za englesku poljoprivredu je Kraljevsko udruženje za posmatranje ptica, zato što štite okruženje i farme i drveće itd, prešli su ovu fazu održivosti poljoprivrede.Svaki komad hrane, svaki kilogram, svakih 100 grama koje mi proizvedemo u Evropi je dramatično jeftinije nego s bilo koje tačke zemaljske kugle u Evropi na našem stolu. Zato su četiri godine u Dohi trajali pregovori između VTO-a i zato smo zaštitili tržište bezbednosnim sistemima, da nam se ne bi pojavljivale stvari koje mi ne želimo ovde. Zato su izmislili Džejmija Olivera da promoviše lokalnu hranu i da koristimo i da jedemo lokalnu hranu. Zato je važan sistem subvencija i u Srbiji i zato je važan ruralni razvoj, jer hoćemo da kupujemo domaću hranu koju svi tražimo. Slušamo da volimo domaću hranu itd, pa moramo da imamo neki nivo infrastrukture da bi neki gosti, pre svega iz Srbije došli u neka druga područja i konzumirali to. To mora biti bezbedno. To je važno da stoji u ovim subvencijama i to je odlična stvar. To je ideja subvencija. Ideja je da imamo bezbedan proizvod i da taj proizvod neko može da kupi.Strašno je važno da imamo transfer znanja sa univerziteta ka primarnim proizvođačima. Taj transfer znanja smo izgubili. Savetodavne službe ne rade već dugo, dugo svoj posao. Najveći broj njih su trgovački putnici za trgovce semenom, zaštitom veterinarskom itd, itd. Probali smo da im to branimo fizički. Moramo da vratimo znanje koje postoji na univerzitetima i koje je i sada vrlo problematično i transferišemo ga kroz sistem do primarnih proizvođača. Zato je važno da reformišemo poljoprivredne savetodavne službe, koje ovakve kakve jesu ne funkcionišu. Nije dovoljno primiti agronome koji ne znaju šta treba da rade, da treba da rade taj posao. To je populistička mera. Evo, sad ću da vam priznam, to je populistička mera.Mi treba da znamo šta hoćemo. Ako znamo šta hoćemo, onda te mere moraju da prate to što hoćemo. Mi hoćemo prvo da zadovoljimo domaće tržište, da smanjimo zavisnost od uvoza. Stvar hrane nije samo stvar i ukusa i konzumiranja, nego je i stvar bezbednosti. Zato ne postoje u EU robne rezerve, nego se NATO bavi količinama hrane. Morate biti bezbedni sa određenim količinama hrane, jer ne možete danas napraviti dovoljnu količinu hrane u slučaju nekih ekoloških katastrofa, rata ili bilo čega drugog. Moramo prvo da se baziramo na tome da zadovoljimo naše potrebe, a kada zadovoljimo naše potrebe, pre svega kvalitetnom hranom, onda možemo razmišljati o CEFTA.Slušali smo ovih dana kako su SSP i CEFTA najveći zločin za poljoprivredu. Nije tačno. Pa, mi imamo suficit s tim zemljama isključivo zbog poljoprivrede. Sa tim Kosovom imamo ogroman suficit. To što ne razumemo da treba da regulišemo odnose,

Pričam o podsticajima. Zato su važni podsticaji, da zadovoljimo domaće tržište i da napadamo tržišta koja su nam tradicionalno naklonjena, a to je pre svega CEFTA, pa zapadna EU i, naravno, Rusija i svako treće tržište koje imamo. Hvala vam.

koji se odnosi na podsticaje za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima. Naš amandman se isto ovde odnosi na pravna lica koja su obuhvaćena amandmanom kao korisnici sredstava po tom osnovu, jer želimo da izuzmemo pravna lica koja su razvrstana kao velika ili srednja, već da ostanu samo pravna lica koja su razvrstana kao mikro, s tim što to mogu da budu i zadruge, pored toga, naravno, preduzetnici i fizička lica nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.Ono što je ovde jako zanimljivo, recimo, mene zanima kako će sad u nekom ruralnom području neko veliko pravno lice da učestvuje sa tim sredstvima. Ja ovo vidim kao mogućnost da neko u tom ruralnom području otvori neki pogon za preradu ili nešto slično i da, recimo, eventualno tamo zaposli te ljude koji tu žive, da oni rade verovatno za neke minimalne plate, kako to obično biva kada ti veliki investitori ulažu, a država im daje novac.Mi smatramo da je mnogo bolje da taj novac odlazi tim ljudima, pogotovo iz tih područja i mladima koji se ovde takođe pominju kao jedan od aktivnosti za podsticaj, tako što će oni sami razvijati ta svoja poljoprivredna gazdinstva ili pak raditi kao preduzetnici u poljoprivredi ili čak možda imati i neka mikro preduzeća. Poenta našeg amandmana je upravo to.Molim da mi se odgovori da li je amandman i ovaj prethodni odbijen samo zbog tehničke greške ili ministar ima i nešto da prokomentariše, što se tiče poljoprivredne politike? Ja bih jako to voleo. Toliko.

Član 14. se odnosi na član 40a, koji se tiče podsticaja za unapređenje kreiranja i prenosa znanja. Ovde je takođe omogućeno velikim pravnim licima i srednjim pravnim licima da dobijaju sredstva za podršku u pružanju saveta, informacija poljoprivrednim proizvođačima i udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi.

čega? Zato što veliki, oni su veliki upravo zbog toga i tu su došli zato što već imaju neko znanje. Oni raspolažu tehnologijama. Njima su tehnologije dostupne, njima su dostupna znanja. Oni mogu da ostvare neku vrstu podsticaja za to kroz neke druge programe, tako što će možda sarađivati na nekim evropskim programima, razvojnim, koji uključuju univerzitete, kako ovde, tako i u inostranstvu, firme iz inostranstva. To je prilika za njih. Ne treba država njima da daje novac da se oni edukuju. Oni to mogu da urade na drugi način, ako to žele i ako zaista žele da ulažu u razvoj i u znanje. Znanje je potrebno ovim malima, koji nemaju prilike da to steknu na neki drugi način. Njih treba pomoći. Hvala.

podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Za građane Srbije poslanička grupa Dveri je dala predlog da amandman glasi ovako: „Podsticaji za specijalne savetodavne i obrazovne televizijske programe, promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju su plaćanja koja se odobravaju za izradu i emitovanje savetodavnih i obrazovnih televizijskih programa u trajanju do maksimalno tri sata dnevno putem regionalnih emitera i Radio-televizije Srbije, a po konkursnim uslovima Ministarstva i poljoprivrede savetodavne službe.Znači, ovo je amandman koji traže ljudi sa sela. Ljudi nisu edukovani, ljudi nemaju mogućnost ni sredstva da obilaze seminare i ovakav vid promocije poljoprivredne proizvodnje bi bio izuzetno koristan za sve ljude, pogotovo mlade ljude koji žive na selu.Ja bih vam rekao, ministre, da je ovo praksa u mnogim evropskim državama, da ne spominjem ovde Rusiju, mada ovde više nema ljudi koji se ježe kada se spominje reč Rusija. Za vas je spasonosno da imate državnu televiziju poljoprivrednu koja će emitovati edukativni program 24 sata dnevno.Mislim dnevno.Mislim da ovaj odgovor koji ste vi ovde izneli je nedovoljan, znači, ne poklapa se sa ovim što smo mi predložili i smatramo da je ovakva jedna stvar neophodna za razvoj srpske poljoprivrede. Hvala vam.

član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ješić, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? član 21. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije,

registracije poljoprivrednih gazdinstava, odnosno obnove registracije i ukoliko se radi o nekomercijalnim gazdinstvima, da oni o tome mogu u trezoru da se izjasne.S jedne strane će smanjiti gužve, sa druge strane će biti manji troškovi i treće, što je najvažnije, ljudi će to vreme posvetiti proizvodnji, neće morati da čekaju u dugim redovima i da unajmljuju neke agencije koje će obavljati te poslove umesto njih. To će sve doprineti da podsticaji lakše dolaze do poljoprivrednika, da se to radi brže itd. jer podsticajima vi ne pomažete samo poljoprivredne proizvođače, nego potrošače, da oni imaju jeftiniju hranu, da budu sigurni u snabdevenost tržišta. Država je na takav način sigurna, ukoliko dođe ne daj bože do novih vojnih i ekonomskih pritisaka na našu zemlju, da će imati dovoljno hrane i svedoci smo da je to bilo 90-ih godina, da nam je to bila jedina zelena grana.Sa treće strane, najvažnije, prerađivačka industrija će biti sigurna da će imati sirovinu na isti način na koji to imaju neke druge zemlje, odnosno da će kroz podsticaje doći do jeftinije sirovine i tako napraviti konkurentan proizvod koji može da ide na CEFTA tržište.

novci uglavnom završili za stanove u Beču, Novom Sadu, Penthaus itd. Hvala.

za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na

Član 5. se odnosi na postojeći član 9. i govori o priobalnom zemljištu. U članu 9. je predviđena širina pojasa priobalnog zemljišta u u području nezaštićenom od poplava do deset metara. Mi smo predložili da to bude do 15 metara, poučeni iskustvom, svim onim što se dešavalo u onim strašnim poplavama koje su zadesile Srbiju i svim ovim što se dešava i u međuvremenu malo veća kiša, svaki čas se negde dešavaju poplave i trebalo bi svakako da ovo zaštićeno područje bude prošireno na 15 metara.Vi ministre kažete da ne možete da prihvatite amandman zato što područje koje nije zaštićeno poplavama sa priobalnim pojasom širine 10 metara kako ste rekli, da je mnogo veći prostor u odnosu na područje zaštićeno poplavama, jer obuhvata prirodno korito za veliku stogodišnju vodu. Dakle, prilično nejasno ovo vaše obrazloženje zašto nije 15 metara, zašto je ostalo 10 metara.Podsećam vas i na ono što sam govorila u načelnoj raspravi za problem priobalnog zemljišta duž reke Morave, gde je velika količina zemljišta zapravo postala reka. Morava je bukvalno otela ljudima tu zemlju, vi i dalje niste rešili problem ni plaćanja poreza za koje te bivše vlasnike obavezujete. Oni i dalje dobijaju rešenja da plaćaju taksu za odvodnjavanje.Obećali ste zajedno sa gospođom Brnabić da ćete to da rešite i zaista bi trebalo da rešite, a trebalo bi ministre, još jedanput da razmislite, ovo je veoma koristan i praktičan amandman i sami znate, i sami ste govorili o problemima koji su postojali, koji nažalost malo, malo pa se pojavi kada su poplave u pitanju. Ovo bi zaista

Poštovana predsedavajuća i poštovani gospodine ministre, ovo je član koji se odnosi na namenu vodnog zemljišta. Ovde se kaže da je vodno zemljište namenjeno za održavanje i unapređenje vodnog režima u skladu sa ovim zakonom i aktima donetim na osnovu ovog zakona, a posebno za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata, za održavanje korita vodotoka i vodnih objekata i sprovođenje mera koje se odnosi na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštita voda.Mi smo u ovom članu intervenisali s obzirom da ste vi, sem ovih glavni aktivnosti za koje je namenjeno vodno zemljište, dali čitav niz izuzetaka, pa se kaže, osim za namene izgradnje i održavanja linijskih infrastrukturnih objekata itd. Posebno je zaparalo formiranje privremenih deponija šljunka i peska i drugog materijala. Na toj tački smo intervenisali zato što pod tim „ drugi materijal“ ne znam na šta se sve odnosi, to mogu da budu i recimo deponovane količine soli za zimske namene ili neki drugi materijal, znači svi oni drugi materijali koji mogu štetno uticati na kvalitet voda.Zbog toga smo intervenisali u ovom članu tako što smo te te dve reči „drugi materijal“ jednostavno izbacili, smatrajući da je u ovom području vodnog zemljišta neophodno vrlo kontrolisane aktivnosti imati i precizan biti kada su u pitanju materijali koji se tu deponuju. Međutim, vi ste to odbacili

prvi deo amandmana, gde je obuhvaćeno zagađenje, to bismo i mogli da prihvatimo da nemamo ovaj drugi deo amandmana. Ovi drugi materijali, pazite, u prevozu robe rekama, sem peska, šljunka, vrlo često se i drugi materijali odlažu tu privremeno radi daljeg transporta. To je jedini razlog. Ne postoji drugi razlog zašto smo taj amandman odbili. Kažem, da je bio razdvojen u dva razdvojena amandman, apsolutno bi prihvatili ovaj prvi deo.

Na početku moram da kažem da ovaj naš amandman malo je i neuredan i nejasan, ali se zna od prilike na šta se odnosi. Praktično se dopunjuje novi tekst člana 10, sa poslednjim stavom i to može da se protumači. Isto se radi o nameni vodnog zemljišta. Mi tražimo samo da se ubaci još, ako mogu tako da kažem, jedna tačka da se na vodnom zemljištu mogu graditi i objekti namenjeni za zaštitu voda od zagađivanja.Vi kažete da je to obuhvaćeno pojmom „vodni objekat“. da treba da se posebno potencira ovaj ekološki aspekt zaštite voda, jer ovaj zakon reguliše kako reke, bujice, cevovode, vodovode, gotovo da reguliše i vodu u flaši. Ekološka zaštita vodotoka je vrlo važna, ali mi se plašimo, poučeni iskustvom – koga zmija opeče on se i guštera plaši, znate i sami. Plašimo se da ovako ako to promenite član 10. da kojim slučajem ne ostanu one vikendice pored Save. One tri, bez građevinske dozvole.Postoji velika opasnost, a mi smo sada u ekološkoj fazi pa želimo kompletno smeće da se ukloni kako ne bi došlo do poplava, da se to raščisti, da tu može voda da nosi sve ono što treba da nosi i mi mislimo da nešto možda vi tu radite, jer u sledećim članovima a, b, v, ovo što ide, prepoznajemo nešto što da ide ka ozakonjenju, ali to ne može da se ozakoni, nikako. Ali, poučno bi bilo da se sruši, kao upozorenje svima drugima da tu ne grade.

u okviru izmena i dopuna Zakona o vodama, pre svega mislim na stav 1. tačka 1. istog člana. Vi u uvodnim odredbama, odnosno na početku Zakona o vodama imate šta je to vodni objekat. Apsolutno je obuhvaćen i ovaj pojam o kom ste vi govorili, nemate nikakvih bojazni da na bilo koji način, znam da verovatno

smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

amandman su zajedno podneli Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Zoran Radojčić, Marija Janjušević, Miladin Ševarlić i Dragan Vesović.Da li neko želi reč? (Da)Izvolite, Zahvaljujem, predsedavajuća.Ovde se zapravo radi o nadležnostima. Smatramo da su Vojvodini data ovlašćenja na nivou nadležnog ministarstva, za šta nije bilo potrebe. Smatramo da to treba ukinuti, da samo nadležno ministarstvo treba da određuje granice vodnog zemljišta.Reč je o nepotrebnom prenošenju nadležnosti sa republičkog na nivo autonomne pokrajine, uslužnjavanju administracije, izlaganju budžeta nepotrebnim dodatnim troškovima u vođenju paralelnih poslova. Tako da, u skladu sa opštom štednjom, a i svim što sam navela, smatram da amandman treba prihvatiti. Hvala. **Maja Gojković** Na član 8. amandman su zajedno podneli Tomislav Ljubenović i Vjerica Radeta. Član 8. odnosi se na član 11. zakona koji ste ovde menjali, i vi ste, ministre, dosta govorili o ovom članu, zapravo o ovoj temi, a odnosi se na određivanje granica vodnog zemljišta i dobro ste konstatovali da je iskustvo pokazalo da je ovde trebalo izvršiti neke izmene i u dobrom pravcu je ovo urađeno, i iskreno se nadamo da će ovo zaista i da se formalno završi, od donošenja planova generalne regulacije, urbanističkih planova, detaljnih planova, detaljne regulacije, itd.Dobro je što će na osnovu ovog člana, opet, ne daj Bože da se desi nešto što se dešavalo pre dve godina kada su u pitanju poplave, što će se nekako lakše odrediti ko je organ koji je zadužen za ovu vrstu problema. Ali, mi smo mislili da bi bilo dobro da, i takav amandman smo i predložili, da se propiše, da se Vlada obaveže, da Vlada svojim propisom bliže uredi način određivanja i granica vodnog zemljišta.Vi ste za to predvideli ministra. Naš stav, nas srpskih radikala, principijelan je da uvek mislimo da državni organ treba da bude taj, a ko je trenutno ministar, ko je bio, ko će biti, itd, nekako ne ide da se zakon vezuje za za jednu ličnost. Dakle, naš predlog je da prihvatite ovaj amandman i da Vlada bude ta koja će uređivati način određivanja i granica vodnog zemljišta u skladu sa ovim članom 11. Hvala.

Što se tiče ovog Zakona o vodama, samo bih nekoliko napomena želeo da istaknem, pošto je tu gospodin ministar, i da se ipak neke stvari ubuduće moraju menjati i više pažnje posvetiti vodama.Evo, navešću primer, ko je kriv što građani srednjega i severnog Banata, a posebno Zrenjanin, Kikinda, više od deset godina nemaju ispravnu vodu,

Krasić?Dakle, ovo su problemi o kojima Vlada i nadležno Ministarstvo u narednom periodu trebaju da poklone veću pažnju nego što je to bilo u prošlosti.

limskim hidroelektranama može da obezbedi dovoljnu količinu zdrave i čiste pijaće bitno je da pored kvaliteta vode za Banat, i srednji i severni, može da bude obezbeđen iz Deliblatske peščare u potezu Dubovac. To su ogromne količine zdrave vode koja može da snabdeva pola Vojvodine.Što se tiče uređivanja vodotokova, u prošlosti, unazad nekoliko godina, imali smo više desetina miliona evra štete samo krivicom neke vlasti koja nije uređivala vodotokove, niti je preduzimala blagovremeno mere da spreči ogromne štete i žrtve naših građana. Uzmite u obzir Obrenovac, Lučane, južnu Srbiju. Videćete koliki su tu izdaci bili i kolike su štete. Prema tome, nije jasno zašto se i pored tih velikih razaranja i velikih šteta, ogromnih, ništa ne preduzima u dovoljnoj meri. Nešto se preduzima, ali ne u dovoljnoj meri.Zato SRS je u više navrata isticala da se ovom pitanju mora posvetiti odgovarajuća pažnja.Što se tiče ovih amandmana, koji su podneti i predlagača, samo mogu da primetim, gospodine ministre, predlagači i ljudi koji su radili u ovoj oblasti i na predlogu zakona, mislim da je veliki broj amandmana koje ste usvojili dokaz da su narodni poslanici ti koji mogu da daju veliki doprinos na izrađivanju dobrih zakona.

nije.Cilj amandmana je poboljšanje teksta zakona i vrlo precizno definisanje stava 2 člana 9, tako da ne vidimo razlog i za njegovo prihvatanje. Amandmanom predlažemo da vlasnik koji namerava da proda vodno zemljište dužan je da prethodno podnese pisanu ponudu nadležnom organu Republike Srbije.Dakle, suština našeg amandmana je upravo pisana ponuda koja ne koja ne postoji u aktuelnom zakonu, niti u ovim vašim izmenama i dopunama koje predlažete i usvajanjem pisane ponude, odnosno prihvatanjem našeg amandmana, tačno bi se izbegla potencijalna problematika, kasnije dogovori u četiri oka oko prodaje vodnog zemljišta ili sudski procesi i dokazivanje da li je bilo ponude ili nije.Iskoristiću i priliku, gospodine ministre, da vam ukažem na jedan od bisera prirodnih bogatstava Srbije koji trenutno nepovratno propada, a koji bi uz pomoć države postao vrlo značajan privredni subjekat za celu južnu Srbiju. Radi se o mineralnoj vodi Milan Toplica u Prokuplju, tačnije u Tularu, selu između Prokuplja i Kuršumlije. Ta voda je po svom kvalitetu još 1931. godine osvajala Gran Pri u Parizu, 1933. godine u Londonu. Ova fabrika je prestala sa radom 2002. godine, 2004. godine je privatizovana, kupili su je „Atlas grupa“ i „C market“, zatim je Milan Toplica otišao u stečaj, da bi 2011. godine fabriku kupio „Invest import internacional“, novi vlasnik, priča se za njega, da je u inostranstvu, uložio je značajna sredstva, sagradio veliku halu, uvezao najsavremenije mašine i sada tamo postoje četiri bušotine, praktično četiri izvora, gde samo iz jednog izvora, ta izuzetno kvalitetna voda otiče u Toplicu 18 litara u jednoj sekundi.Da bi se zaposlili građani ovog područja opštine Prokuplje i celog Topličkog okruga, izuzetno je važno da, kao Vlada i resorni ministar, reaguje se i da vidimo da li fabrika može da se pokrene, da se pokrene njen rad, a naši ljudi da se Naravno, interes je i države Srbije, kao i opštine Prokuplje, s obzirom na velike kapacitete i za direktno punjenje budžeta. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, Zoran Radojčić, Marija Janjušević, prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović.Da li neko želi reč?Reč

na to da ne treba AP davati nadležnosti Republike i da je to u smislu uštede troškova i svakom drugom smislu dobro.Ono što bih ja lično volela je da da je stajalo ili množina - autonomne pokrajine ili da smo naveli naziv Vojvodina i Kosovo i Metohija, jer ne treba se stideti i ovi zakoni su takođe jedan od načina da se čuva teritorijalni integritet. Verujte mi svi će nas više poštovati ako i sami sebe poštujemo i naglašavamo da su u zakonima obuhvaćeni i Kosovo i Metohija, jer da smo tako od početka radili, svi bi nas više poštovali i ne bismo morali da bežimo iz Brisela. Hvala. Arsić** Reč ima narodni poslanik Goran Ješić. **Goran Ješić** Da pojasnimo oko ovog amandmana, oko svih ovih amandmana koji su za nama.Ne radi se o teritorijalnom integritetu, nego radi se o funkcionalnom integritetu. Dobro je što se ovim zakonom ukida nešto što nije funkcionalno, to su Beograd vode

voda, i to je sva veza između jednog i drugog problema. Nije malo, ali je potpuno bespredmetno razgovarati na tu temu. To je prva stvar.Druga stvar, znanje, upravljanje i način su potpuno različiti. Iskustva su potpuno različita. Vojvodina vode u raznim oblicima institucionalno postoje od 1793. godine i bavile su se nekom drugom problematikom. Nijedan inženjer iz Vojvodine voda ne može da razreši problem koji znaju ljudi iz Srbija voda sa iskustvom bujičnih voda, itd.Druga stvar, nivo investicija koje treba da se investiraju u Srbiju da bi sprečili da nam Lučani deset ili dvanaest puta u tri godine budu poplavljeni, a centar su namenske industrije, podrazumeva da treba da se fokusiramo na projekte, pre svega, u Srbiji da bi sprečili bujične vode, i to nažalost nema nikakve veze sa pijaćim vodama. Nema, ni Vojvodina, ni Srbija vode, ni Direkcija za vode veze preterano sa pijaćim vodama, i to treba svi da znamo kada pričamo večeras o tome.Što se tiče investicija, tu imamo problem. Imamo problem što nam Abu Dabi fond stoji godinu dana do isteka i što imamo 27 miliona projekata i treba da se zapitamo zašto nismo potrošili ta sredstva i zašto tek u ovoj godini trošimo ta sredstva.Po meni, postoje dva problema tu. Jedan problem je nedostatak projekata, a drugi nedostatak menadžmenta koji to vodi. Uz dužno poštovanje, 160 miliona evra koje smo dobili za sanaciju od poplava iz 2014. godine su realizovana samo tamo, uglavnom, u Direkciji za puteve i železnice gde su postojali projekti. Ništa nije urađeno da se spreči, da se saniraju posledice poplava, a opet su nedostatak projekti. Milan Blagojević, gospodin koji vodi taj, mislim da nije kvalifikovan i ne može biti kvalifikovaniji od bilo kog inženjera iz Direkcije za vode, iz Srbija voda i Vojvodina voda.Vraćamo se na investicije, 27 miliona evra, dva projekta, čini mi se, idu po hitnom postupku iz Srbije. Šabac koji nam je otvoren već četiri ili pet godina sa četiri pune za odbranu od spoljnih voda još od kredita Svetske banke. Ide još jedan projekat u centralnoj Srbiji.Šta ćemo da radimo da popravimo situaciju u Srbiji? Da li mi svi verujemo da Jaroslav Černi može da radi projekte? I vi, i ja, ministre, znamo da Jaroslav Černi nema kapacitet to da radi. Kako ćemo da osnažimo znanje koje može što pre da donese nove projekte?Pričali ste o tri velike licence ili dve velike licence. Jedna u Beogradu, a jedna u Novom Sadu. To nije dovoljno da možemo da privučemo pare i da rešimo probleme. Nije samo bujična voda jedini problem koji postoji u centralnoj Srbiji, niti nivo investicija, šest milijardi, u Vojvodini tek prosečne tri godine mogu da razreše probleme. Prosečna starost 375 agregata u Vojvodini je otprilike 40 do 60 godina, čini mi se. Ti agregati troše suviše energije, nisu efikasni, ne može se daljinski upravljati sa njima. Hoćemo da navodnjavamo, a oni su jednosistemci, služe da odvodnjavaju, ne služe da nam vrate vodu u prvosistemce i drugosistemce. Kako ćemo da navodnjavamo kada nemamo u avgustu vode u njima? Jedna pumpa košta milion i po ili dva miliona evra.Moramo da vidimo šta su prioriteti u jednom delu, i da to ne remeti teritorijalni integritet tj. efikasnost jedne države. Ta efikasnost se pokazala nekoliko puta kao ispravna. Da bi nam funkcionisala Vojvodina vode, da možemo 350.000 hektara da imamo u sistemima za navodnjavanje, neophodno je da nastavimo ovaj nivo investicija i da pustimo ljude da rade svoj posao.Neophodno je da osnažimo Srbija vode i neophodno je da povećamo budžet Srbija voda. Srbija vode, ako se ne varam, manje je od dve milijarde ove godine, dve milijarde dinara. Sa dve milijarde dinara, 18 miliona evra, ne možete apsolutno, pod milim bogom, ništa da uradite, a žalimo se sa druge strane na naknadu za odvodnjavanje.Tu ću reći par rečenica. Sama ta naknada ne treba da se zove naknada za odvodnjavanje jer dovodi do zabune. Ja sam apsolutno da se obuhvatom naknada obuhvate svi vlasnici nekretnina u Srbiji, i to je sistem koji je u Hrvatskoj uspostavljen i dao je vrhunske rezultate. Smanjiće poljoprivrednim proizvođačima cenu po hektaru, ali će u obimu sredstava omogućiti da funkcionišu Srbija vode i Vojvodina vode i Direkcija za vode.Zašto bi vi uzimali poljoprivrednom proizvođaču po hektaru zemljište za odvodnjavanje ili u Srbiji, ili u Vojvodini, pa onda uzeli te pare i gradili nasipe u Novom Sadu ili u nekom drugom gradu? Zašto bi? To nije pošteno. Pošteno je da ja koji sam vlasnik stana bilo ko drugi mora da plati tu odbranu od poplava. To su stvari koje moramo znati.Sada imamo problem nedostatka efikasnih projekata. Oni su takvog karaktera da dugo traju. Imate prvo idejni projekat, pa imate plan detaljne regulacije koja obuhvata nekoliko opština, pa imate tender i procesnu dokumentaciju i to je nekoliko godina. Dokle smo stigli u ovom trenutku sa projektima u centralnoj Srbiji, a dokle smo stigli u Vojvodini?Imamo pare koje nam ističu 2017. godine. Plaćamo 0,5% interkalarnu kamatu na njih. Zašto ne bi iskoristili te pare, odnosno pričali sa ministrom Vujovićem, ovo je efektivno, i unapredili vodoprivredu Republike Srbije? Zato je potpuno sumanuto pričati o nacionalnom dezintegritetu, o stvarima koje stvarno nemaju veze sa funkcionalnošću jednog i drugog posla.Jedan

Potrebe tamo su potpuno drugačije. Ako ne čistite kanale, imate 300.000 hektara svake godine prevlaženog zemljišta. Na 150.000 hektara sejemo kukuruz. Kukuruz nije pirinač, on traži suvo zemljište, traži da razviješ ponovo sistem do pet metara zbog azota iz a ne da ga u blato zasejete, pa imate korov sistem od metar, pa u avgustu, kada bude suša, biće stalno u avgustu suša, izvali vam se ta biljka. Imate prinose i štetu gotovo 500 miliona evra, minimum 500 miliona evra ako ne očistite kanale, svake godine.Hajde da se dogovorimo da zajednički reformišemo sistem naknada. Nije pošteno da seljak jedini plaća naknadu, a da svi gradimo nasip u Beogradu, Novom Sadu ili bilo gde drugde. To svako mora da plaća, jer to je mera bezbednosti i ta sredstva moraju biti namenska i mora ići budžet za vode i ta sredstva ne smeju da se diraju. I da vidimo šta ćemo sa projektantskim kućama.Moje iskustvo sa Černijem kao sekretara, kao predsednika opštine je užasno. Dobijate stalno idejne projekte, idejna rešenja. Izvođački projekat vi i ja nismo dobili za Srem posle četiri godine, iako smo ga isplatili.Hvala vam što ste prihvatili amandmane. Glupo je da ovu priču izvozimo u političku priču. Mislim da je zakon puno bolji nego što je bio jer pre svega definiše namensko sakupljanje sredstava. Jako je važno da ne opterećujemo poresku upravu i da oni koji koriste ta sredstva sakupljaju ta sredstva. Jako je važno da što pre redefinišemo tu naknadu koja se nesrećno zove naknada za odvodnjavanje, da je nazovemo naknada za vode. Važno je da vidimo šta ćemo sa zagađivačima koje smo ovde problematično definisali. To mislim da je najslabiji deo ovog zakona i da pokušamo svi zajedno da rešimo problem.Ne možemo da imamo takvu vodoprivredu kakva nam ne dolikuje i ne možemo da imamo takve gubitke privredne, na kraju i ljudske gubitke u 21. veku. Zato svi zajedno treba da pričamo o tome

član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ješić, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Radoslav Milojičić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Ivana Stoiljković. Zahvaljujem, predsedavajući.Ja sam očekivala da će i predlagač da govori nešto o svom amandmanu koji je predložio. Pre svega bih pohvalno govorila o svim ovim razlozima zašto je u principu odbijen ovaj amandman, ali ne mogu da kažem da je njihova namera bila loša.Znači, ovaj amandman koji je predložen od strane opozicionih poslanika pre svega se ne prihvata zato što uvođenje reda prve i druge kategorije i definisanja nadležnosti nad vodama prve i druge kategorije je usaglašeno sa Zakonom o vanrednim situacijama.Ono što je jako bitno i što je za svaku pohvalu što će doneti ovaj zakon to je prepoznavanje da postoji oko 11,5 hiljada bujičnih vodotokova koji predstavljaju veliku opasnost za našu zemlju, a bujične poplave više ne predstavljaju stogodišnji problem već, nažalost, videli smo da to može sada da se desi mnogo češće.Mi smo i na Odborima za zaštitu životne sredine insistirali na tome da se izvrši mapiranje, odnosno kartiranje erozionih područja i to je sve ono što će biti upravo obuhvaćeno ovim izmenama ovog zakona i jako mi je drago što je sada na neki način nadležnost centralizovana.Ja dolazim iz Užica gde smo imali, malopre je kolega pomenuo, problem sa vodom i znamo kako je izgledalo u trenutku kada se desila havarija, kada prosto nismo znali kome da se obratimo, jer nismo znali ko je nadležan.Dakle, sada u trenutku havarija naravno da će na vodama drugog reda postojati prioritet da se uključi lokalna samouprava, pa u slučaju potrebe uključiće se i okrug, ali će republički nivo biti taj koji će donositi konačne odluke. Tome svaka pohvala, jer ovo će će veliki pomak napraviti kada su ovi problemi u pitanju.Što se tiče uređenja samih bujičnih vodotokova, samo bih još to želela da kažem, mi smo danas pričali o samim vodnim zemljištima i uređenje vodnih zemljišta. Mi možemo vodotokove da uredimo, ali ako nismo slivna područja uredili mi opet možemo da očekujemo poplave. Zato mi je drago što je ovaj zakon doneo i tu vrstu izmenu da se sada upravlja po slivnim područjima, zato što vi i da uredite korito reke, ako oko slivnog područja koje obuhvata nekoliko kilometara širine i imate goleti, imate posečenu šumu, nemate šta da apsorbujete u vodu, vi opet možete da očekujete poplave.Pošto se ovaj amandman odnosio na neke izmene, ja sam iskoristila priliku da pohvalim sve ove promene koje će doneti ovaj zakon i mislim da postavljamo jako dobre temelje da se ono što se desilo 2014. godine više nikada ne ponovi. Zahvaljujem.

član 14. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 14. Amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić i Zoran Krasić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Kolega Krasić i ja smo podneli amandman na član 14, a u vezi člana 27. Zakona o vodama.Član 27. Reguliše vodna područja na teritoriji Republike Srbije, pa ih, po predlogu ovog zakona o izmenama i dopunama zakona, ima pet i to: vodno područje Sava,

ja ne razumem kako niste prihvatili ovaj amandman. Ovo je neophodno, ovo je obavezno. Na ovo nas obavezuje i Ustav Republike Srbije. Ovo smo dužni i prema potomcima, a i precima našim smo dužni da ovo unesemo tim pre što u Zakonu o vodama Kosovo i Metohija postoje kao slivno područje, pogotovo kada se zna i ima u vidu da teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodni prostor za upravljanje vodama.Međunarodna zajednica kada govori o Kosovu i Metohiji stavi zvezdicu. Vi uopšte to niste uradili. Da na vašem mestu sedi iz prethodnog režima, ja bih razumeo, ali vi ste nekad pripadali stranci koja se zalagala za očuvanje Kosova i Metohije u okviru Srbije.

član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić i Zoran Krasić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Mi smo podneli amandman koji se odnosi na ovaj član koji se tiče određivanja erozionog područja. Moram na početku da vam kažem vodni objekat, kako ste vi malopre pričali, pa to ne postoji u ovom zakonu.Drugo nešto, da li ste vi čitali Zakon o izgradnji i planiranju? li ste videli Pravilnik o objektima i zgradama? Da li ste videli kakvi se objekti prave na vodama, pored vode itd? Ono što ste napisali, to ne postoji u onome što vas obavezuje. To je povodom prethodnog amandmana.Što se tiče ovog amandmana, valjda je nadležni državni organ ministarstvo, a ne ministar. Ministar je inokosno lice u državnom organu, a gledajte šta ste vi napisali ministar, ministar nadležan za poslove poljoprivrede, ministar nadležan za poslove šuma, ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine i za prirodne resurse. Nisu oni nadležni, nadležna su njihova ministarstva. Mi smo vam predložili da to objedinite u jednom ministarstvu. To je to ministarstvo na čijem se čelu vi nalazite.Znam da ovo neće da prođe zato što su demokrate još pre sedam godina prepravile nešto što je normalno i što je po Ustavu. Kada se definiše državni organ, onda se kaže – ministarstvo nadležno za poslove, pa se nabrajaju poslovi i izbegava se naziv ministarstva, jer naziv može da se menja od vlade do vlade, a onda su oni ubacili ministra i sada je krenula ta bujica po zakonima i sada su umesto državnog organa nadležni ministri.Gledajte ministri.Gledajte šta ste sada izmislili ovde – ministar, pa ministar za šume, pa ministar za vodu, pa ministar za poljoprivredu, pa ministar za ovo. Pa ko vam je onaj prvi ministar ispred zapete?Molim vas, mi smo pokušali da to malo sredimo u tom prvom delu ovog našeg amandmana, međutim, vi ovde očigledno nastavljate ono što su demokrate pogrešno započele. Računate 126, teraj, ko će nama da kaže ne može.Naravno, ovde postoji jedna greška. Znam da postoji jedna greška, jer je trebalo da se upiše i drugo ministarstvo. Ali, da smo i to ispravili, vi ne bi to usvojili zato što je u suprotnosti sa praksom koja ovde postoji. Umesto ministarstva, tu je ministar, božanstvo, boginja Ra. Nemojte da skrnavite propisa.Povodom ovog prethodnog amandmana, molim vas, Ustav zna za Kosovo i Metohiju, taj član niste trebali da menjate oko vodnih područja, niste smeli da ga menjate. Vi ste na ovaj način uništili čak toponim Kosovo i Metohija i toponim ste uništili. Zašto izbacujete Kosovo i Metohiju iz svih naših propisa? S kojim pravom? To ne smete da radite po Ustavu.To što vi kažete – slivovi, pa slivovi su postojali i pre Kosova i Metohije, tad nisu bile nikakve smetnje da se to definiše kao kosovsko-metohijski ili Kosovo i Metohija. Ne, dobili ste nalog da izbacite i ovo kao toponim iz kolektivnog pamćenja i sećanja srpskog naroda. E, to vam nećemo oprostiti. **Veroljub Ne.Na član 79. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović.Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i Dubravko Bojić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović. Korišćenje erozivnog područja, gospodine ministre, i uopšte erozija zemljišta je veliki problem u Srbiji i sam podatak da, možda je sada to i više, 25 hiljada hektara zemljišta godišnje mi izgubimo je frapantno.Vi morate sve da učinite ako želite da rešite taj problem da sistemski krenete u rešavanje toga. Nije dovoljan samo ovaj zakon. Moraju da se donesu određene strateške mere i planovi kako to da se uradi. S druge strane, ovo nije dovoljno da stavimo samo eroziono područje, jer kategorizacija toga mora da postoji, potpuna erozija odnela ljudima njive, i gde je sada reka promenila tok, kao u mom selu Katrga u dolini Zapadne Morave, gde više ne postoji njiva mog dede, pa ni komšijina, pa ni daljih rođaka itd, kao kao i to da ne možemo, zato smo predložili ovaj amandman, mi da uslovljavamo ljude koji koriste to zemljište da oni izvode sve radove. Zato je ova reč – određene bila prihvatljiva. Zbog čega? Zato što upravo država treba da uradi to, da zaštiti od daljih bujica i nanosa upravo to zemljište.Oni ne mogu da izgrade brane, jel tako? Mogu da urade nešto da se to spreči. Ne mogu da izvrše zasade. Evo, ja ću vam reći na primeru, dakle, i mom najnovijem iskustvu i kolega parlamentaraca. Posetili smo Narodnu Republiku Kinu. Vi znate da su tamo česte poplave zbog mnogbrojnih bujica i padavina. U celom od Pekinga do Sudžoua, to je 1.500 kilometara, ali eto, mi smo voljom naših domaćina putovali onim brzim MAGLEV vozom, pa su nam te slike prošle. slike prošle. Zasađena je paulovnija. Dobro znate da to drvo može da dostigne visinu od nekoliko metara za samo tri godine.Ja mislim da ti šumski zasadi, pogotovo tamo gde je zbog krađe, nebrige i takvih stvari došlo upravo do erozije i došlo do gubljenja silnih hektara, država o tome treba da vodi računa. Zato je amandman veoma smislen, jer određene radove mogu, a sve drugo mora država i Vlada Republike Srbije.

Ovim amandmanom predložila sam brisanje člana 35. koji se odnosi na izmene člana 75. originalnog Zakona o vodama, pre svega zbog toga što se ovim članom menjaju prethodni uslovi za ispitivanje kvaliteta vode za kupanje i vode za piće.U i voda za piće i voda za kupanje morali su da ispunjavaju određene uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti. Sada se to menja i u ovoj novoj verziji se pravi razlika između vode za piće i vode za kupanje, te voda za piće treba da ispunjava uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti, a voda za kupanje u pogledu kvaliteta. Ne razumem zašto smo morali da napravimo tu razliku. Smatram da i voda za kupanje može da proizvede određene zdravstvene probleme ukoliko nije zdravstveno ispravna, a u prethodnoj verziji zakona je to tako stajalo. Mislila sam da je bolje da se držimo toga.Koliko sam ja upoznata, zdravstvenu ispravnost vode proveravaju zavodi za javno zdravlje. Pitanje za ministra je – da li sad ovim razdvajanjem praktično se otvara mogućnost da kvalitet vode za kupanje obavlja i neko drugi, a ne zavodi za javno zdravlje? Da li će ovim izmenama se sniziti kriterijumi i standardi za kvalitet vode, tj. zdravstvenu ispravnost, pre svega? To je ono što najviše brine one koji konzumiraju vodu i koriste je za kupanje. Hvala. Arsić** Reč ima ministar. **Branislav Nedimović** Zahvaljujem se.Apsolutno ne, neće biti nikakvih problema u ovom delu. Ovde se radi o implementaciji dve različite direktive koje dve kategorije ovih voda regulišu. Akreditovane organizacije će imati pravo da ispituju kvalitet, a bliže uslove za to predviđeno je ko propisuje. Apsolutno neće biti nikakvih problema u daljoj primeni i kontroli i vode za kupanje i za piće.

će i dalje ostati, isti kriterijumi. Zašto smo morali, zbog EU smo morali menjati naziv, samo da se drugačije zove, a kriterijumi ostaju isti kao i ovi koji su bili do sada?

član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Marko Milenković i Nataša Jovanović.Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović. Dobro je, gospodine ministre, da ste prihvatili ovaj amandman. Međutim, mi smo još od početka reagovali kada je u pitanju i voda za piće, jer u članu 3. gde se definišu pojmovi, a ne znam iz kog razloga je odbijen taj amandman i uopšte se nije našao ovde u raspravi u proceduri, da se definiše da je to voda namenjena za ljudsku upotrebu, koja po svojim karakteristikama zadovoljava propisane kriterijume iz oblasti zaštite zdravlja.To je onaj osnovni pojmovni deo. A u praksi i u stvarnom životu voda za piće se kontroliše od strane nadležnih zavoda u opštinama i gradovima jedinica lokalne samouprave samo iz izvorišta koja su pod ingerencijom grada, odnosno opštine.Kada su u pitanju privatni bunari, imamo takav slučaj, jel tako, gospođo Radeta, u selu Brzan kod Batočine, gde je najveći problem i gde je osnovano i udruženje građana koji traže da se Vlada uključi i vi lično, ministre, u rešavanje tog problema. Niko ne kontroliše ispravnost te vode. Na kraju, pogledajte i po seoskim bunarima. bunarima. Evo, opet da ne bude da reklamiram svoje čuveno selo, ali i u njemu i u drugim krajevima Srbije, koliko je ljudi koji koriste, verovatno i u vašoj sredini, gospodine ministre, vodu za piće preko hidrofora, odnosno pobijanjem cevi na nivo gde je ta voda moguće da krene svojim tokom i ko to kontroliše?Ljudi to piju, mala deca, i naravno kontrolisanje vode za kupanje je takođe veoma bitno. Mi smo predložili ispravnost kvaliteta, ali verujte nikakve kaznene odredbe ne mogu da pomognu i da nateraju neodgovorne ljude u lokalnim samoupravama da se pobrinu za to da zdravlje i život ljudi ne bude ugrožen.Završiću time, Kragujevac nema svoju reku za kupanje. Mi imamo čuvenu Lepenicu, ona je mala reka, rečica, ali zato imam kragujevačko more, Šumaričko jezero, veštačko akumulacino jezero koje godinama služi za kupanje, i ta voda je tamo neispravna, a na hiljade i hiljade ljudi, desetine hiljada, svake svake letenje sezone se tamo kupa. Stoji upozorenje iz zavoda – upozoravamo, voda nije ispravna za kupanje. Gradske vlasti ništa ne čine da prečišćavanjem

da koliko, toliko ona bude osposobljena da građani, pogotovo mala deca mogu tu da se kupaju. Zato je dobro što je ovaj amandman prihvaćen, ali to je samo delimično rešenje, problemi su mnogo duži i nemam vremena više ni detaljnije o tome da pričam. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč?Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč?Na

u stvari široko otvaraju vrata mogućnosti, da trenutno postojeći kriterijumi za merenje kvaliteta vode u budućnosti budu smanjeni.Ovaj put je reč o vodi na izvorištima. Do sada je bio potrebno održavati kvalitet vode tako da ne bude ugrožena zdravstvena ispravnost vode na izvorištu. Sada, ovim izmenama više nismo zainteresovani za to da se ne ugrožava zdravstvena ispravnost vode na izvorištu, nego da se kvalitet vode održava na način koji ne izaziva i ne može da izazove zagađenje vode na izvorištu.Ovaj moj amandman predlaže da stvari ostanu po starom, da mi i dalje budemo prvenstveno zainteresovani za zdravstvenu ispravnost, odbijen je sa obrazloženjem da nije svaka voda na svakom izvorištu zdravstveno ispravna, te se predloženim izmenama obezbeđuje zaštita svih sirovih voda, čak i onih

U tom smislu, ako sam ja zabrinuta zbog ovog, pretpostavljam veliki broj građana takođe, je zainteresovan da čuje neko objašnjenje , pa bih u tom smislu, ako možete samo opširnije od ovoga što je dato u ovome. Hvala. Izvolite. **Branislav Nedimović** Poštovani predsedavajući, gospodo poslanici, ne mora po pravilu svaka voda na izvorištu da bude automatski ispravna. Postoje izvorišta, ona se najčešće štite zonama sanitarne zaštite oko samog izvorišta, ona nakon toga ide u sistem za preradu, i nakon toga postaje potpuno ispravna i bezbedna za sve one koji su konzumenti toga. Ono što isto želim reći, direktivama koje sam malopre rekao, još se pojačavaju kriterijumi za kontroli, ne snižava, idemo u kontra pravcu. Ako ovo moje objašnjenje vas zadovoljava, ja ću biti srećan zbog toga. Ali, u ovakvom obliku nismo u mogućnosti da prihvatimo amandman. član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč?(Ne.)Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Nada Lazić. Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, amandman se odnosi na korišćenje voda za navodnjavanje, konkretno na uslove za korišćenje, odnosno kada se govori o podzemnim vodama koje se mogu koristiti za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, mi smo ovde zahtevali pored ovih uslova koje ste vi naveli, da se tim korišćenjem recimo, ne uskraćuje pravo na korišćenje vode za prioritetne namene iz člana 71. itd, da ne postoji mogućnost zahvata iz površinskih voda i da postoji dobra raspoloživost resursa podzemnih

vrlo malo vodi računa da ta voda ispunjava uslove u pogledu kvaliteta, odnosno u pogledu toga da nije zagađena. Mi smo dopunili ovaj član uslovima da voda za navodnjavanje ispunjava uslove u pogledu kvaliteta.Vi ste amandman odbili pod obrazloženjem da je Zakonom o vodama propisano da voda koja se koristi za navodnjavanje, ali drugim članom za navodnjavanje poljoprivrednih kultura, mora da ispunjava uslove u pogledu kvaliteta uzimajući u obzir tip zemljišta, način navodnjavanja, kao i poljoprivrednu kulturu.Ja sam se u predlogu ovog amandmana fokusirala na zagađenje vode koja može da nastane, jer treba znati za činjenicu i praksu koja je rasprostranjena širom Vojvodine, da se u da se u selima bivši bunari, pošto su sela mahom priključena na nekakve svoje javne vodovode, da se bivši bunari pretvaraju u septičke jame, čime dolazi do zagađenja prve izdani. Često se dogodi da su vode koje se koriste, govorim isključivo o podzemnim vodama, da su recimo, uhvaćeni slučajevi fekalne zagađenosti i da se ta voda koristila, recimo za navodnjavanje salate ili kupusa. Zato mislim da je ta upotrebljivost vode za navodnjavanje izuzetno važna kada je u pitanju kvalitet.Podsetiću kvalitet.Podsetiću da je dokument koji je regulisao upravo kvalitet bio donet 1994. godine i zvao se pravilnik o dozvoljenim količinima opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama za njihovo ispitivanje.Interesuje me da li sada postoji neki podzakonski akt ili je u planu njegovo donošenje, da se ovaj aspekt, zagađenja podzemnih voda, pa tako i uopšte voda koje se koriste za navodnjavanje da on bude tim dokumentom regulisan, jer se bojim da ćemo se samo brinuti o količinama vode za navodnjavanje a uveliko se priča o sistemima po Vojvodini

potrebe za navodnjavanjem i investicijama koje će ići biće donet novi pravilnik koji će regulisati maksimalne dozvoljene količine određenih vrsta materija da bi uopšte moglo da se radi i

član 41. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Sve što idemo dalje ka kraju ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, stiče se utisak da to nije baš u suštini toliko dobro kao što ste vi ministre pokušali da nam prestavite u načelnoj raspravi.Kada govorimo o pojedinostima, jedan deo amandmana ste vi prihvatili, to ništa nije sporno, ali u suštini i ne odgovarate u pravom smislu na pitanja narodnih poslanika. Vi jeste pristojan čovek i tako se ponašate sa poslanicima i to je u redu, šta je suština, gde idemo dalje do kraja ovog zakona? Mi zapravo vidimo da ste vi ovaj zakon menjali samo zato što vam je zadato, samo zato što ste morali, zato što su vam rekli u EU i u Evropskoj komisiji. Onda ste menjali terminološki, ne radi se više o ovom konkretnom članu o pravu na eksploataciju rečnih nanosa, nego vađenje rečnih nanosa, ali ne znam zašto niste prihvatili ovaj amandman. Imam utisak kao da niste razumeli šta smo mi amandmanom zapravo hteli da postignemo.Kada smo rekli da treba da se govori o obnovljivim i neobnovljivim nanosima, pretpostavljam da bi trebalo da znate na šta smo mislili. Postoje nanosi koji se obnavljaju i oni koji su neobnovljivi. Postoje lokalne samouprave koje te nanose daju za eksploataciju bez urednih dozvola, na dođem ti, na nekakve trange frange kombinacije, a onda se dolazi u situaciju da se i onaj obnovljivi deo zapravo pretvara u neobnovljivim zato što ga predsednik opštine da tamo nekom svom drugaru, prijatelju, ili uzme pare i eksploatišući ga potpunu uništi. I, opet dolazimo do toka reke Morave kao primera.Zašto sam ja rekla da ste vi u suštini radili samo po nalozima EU? Zato što ste rekli u obrazloženju za neprihvatanja jednog da ne možete da ga prihvatite zato što su vodna područja data u Predlogu zakona, da ste za njih dobili pozitivnu ocenu Komisije EU o usaglašenosti ovog propisa sa propisima EU. Dakle, zbog tog propisa EU u u ovom zakonu, ministre, nema vodnog područja Kosova i Metohije.Dakle, još jedan akt, još jedan zakon, još jedna podvala Vlade Republike Srbije gde se Kosovo i Metohija polako, ali sigurno, briše iz pravnog poretka Republike Srbije. Hvala. (Ne.)Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč?

zapravo novim stavom, bilo mesta i u ovom zakonu.Radi se o tome da smo mi hteli, i tako glasi novi stav – radi obezbeđivanja prečišćavanja otpadnih voda do stepena utvrđenih ovim zakonom, dakle pozivamo se na ovaj zakon, jedinica lokalne samouprave dužna je da godišnje ulaže sredstva u izgradnju, rekonstrukciju i održavanja objekata za prečišćavanje otpadnih voda sa pratećim uređajima do nivoa predviđenih planom izgradnje objekata za prečišćavanje otpadnih voda za najmanje 2.000 stanovnika.Ovo je opet jedna kompleksna tema, prečišćavanje voda, o kojoj nismo stigli da pričamo i da povežemo sa poljoprivredom i ruralnim razvojem, jer to i te kako ima veze. veze. Imali smo, nažalost, ogromne poplave, ali setite se, pošto ste vi iz AP Vojvodine, 2012. godine nezapamćene suše na žitnim poljima Vojvodine. Ako bismo uložili sredstva, odnosno kada bi država, opet da ne spominjem Kinu i neke druge danas tako razvijene zemlje, da se ta nova postrojenja koja se u svetu proizvode, a danas ste više puta rekli – mi smo u 21. veku i u 2016. godini, ali hajde da učimo od prijatelja Kineza, da se upravo ta voda koja će se prečišćavati tim postrojenjima u ruralnim područjima koristi za navodnjavanje.To je bio cilj podnošenja ovog amandmana i žao mi je jer nema apsolutno nikakve veze, jer od početka do kraja ovog zakona i sa zakonima iz oblasti ekologije, zdravlja, zaštite životne sredine, pa i komunalnim delatnostima, prepliću se i pojmovi i pojedini članovi i stavovi, tako da smo smatrali, već kad niste, ovo je bila idealna prilika da pokrenemo i ovu temu i da damo jednu sugestiju koja je svakako sadržana u našem programu i za poljoprivredni razvoj i za ekološku zaštitu. Hvala.

dodaje se novi stav koji glasi – radi obezbeđivanja prečišćavanja otpadnih voda do stepena utvrđenih ovim zakonom, jedinica lokalne samouprave dužna je da godišnje ulaže sredstva. Da imamo sankciju, onda bi ta dužnost negde imala i neku represivnu meru u slučaju neispunjavanja ove obaveze. Zakonom o komunalnim delatnostima utvrđena je obaveza, ali je isto tako data i sankcija. Samo je to razlog zašto nije došlo do prihvatanja ovog amandmana, jer je već na drugom mestu celokupno obrađena ova materija.Apsolutno materija.Apsolutno se slažem da će pitanje izgradnje objekata za prečišćavanje otpadnih voda biti u našoj perspektivi jedna od centralnih tema. Ako budemo došli do situacije da možemo te prečišćene otpadne vode da koristimo i za sisteme za navodnjavanje, mi smo onda napravili veliku stvar. Takva iskustva postoje na mnogo mesta u svetu, ali nažalost ona iziskuju velika finansijska sredstva, jer ukoliko bi na taj način radili, to znači da moramo da gradimo ogromne primarne sisteme za navodnjavanje, bukvalno kod svake njive da stavimo merač. To u ovom trenutku, nažalost, nije moguće, ja bih voleo da jeste, ali nadam se da će jednog dana to biti naša realnost. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč?

i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč?

Goran Ćirić, Miroslav Aleksić, Ognjen Pantović i mr Ivan Kostić.Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije,

a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Poštovana predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, želeo bih da vam se zahvalim na konstruktivnoj raspravi koju smo imali po svim ovim zakonima ovih dana. Mislim da će ovi svi predlozi, zajedno sa izmenama i amandmanima koji su prihvaćeni i kojima ste konstruktivno pristupili, doprineti kvalitetu ovih zakona. Još vam se jednom zahvaljujem. Hvala puno na saradnji. Zahvaljujem, ministre.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o tačkama od 1. do 14. i od 20. do 22. dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojem predsednik Narodne skupštine može da odredi da Dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.U skladu sa ovom odredbom, određujem 16. decembar 2016. godine, sa početkom u 11,00 kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice o kojima o završena rasprava, odnosno o: Predlogu kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije; Predlogu za utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike; Predlogu odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju;

Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje; Predlogu odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama;

Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SNS; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice; Predlogu zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.Hvala lepo. Vidimo se sutra na glasanju u 11.00 časova. Hvala.